þessum fyrirspurnum verði svarað með efnislegum hætti.

efnum, m.a. vegna þess að ein leið til að túlka þessi svör er að skilja þau sem gagnrýni á forseta fyrir að leyfa fyrirspurnirnar og að sjálfsögðu tekur forseti það alvarlega ef slíkur skilningur er lagður í málin. Á hinn bóginn er jafn ljóst að hæstv. ráðherrar ráða sínum svörum, yfir því hefur forseti ekki boðvald, og hæstv. ráðherrar bera pólitíska ábyrgð á sínum svörum. Forseti beinir því til hv. þingmanna að muna það og hafa það í huga. En vegna þeirra aðstæðna sem ég hef reifað og þess hve skammur tími hefur gefist til að skoða málin treysti forseti sér ekki til að segja meira á þessu stigi, en athygli hans hefur verið vakin á málinu.

Forseti. Þrátt fyrir töluverða umræðu um skerðingar á stjórnarskrárvörðum borgara- og mannréttindum vegna sóttvarnaaðgerða hefur lítið farið fyrir umræðu um skerðingu eins mikilvægasta þáttarins í lýðræðislegu samfélagi, rétti fólks til að koma saman og mótmæla stjórnvöldum, rétti sem varinn er í stjórnarskránni og í ýmsum mannréttindasáttmálum sem Ísland er aðili að. Það er engri ríkisstjórn hollt að sæta ekki virku aðhaldi frá almenningi í formi mótmæla. Formaður Landssambands eldri borgara sagði t.d. á dögunum í tengslum við versnandi lífskjör hópsins, með leyfi forseta: „Ef ekki væri fyrir Covid væru eldri borgarar mættir á Austurvöll.“ Einnig má nefna loftslagsverkföll ungs fólks sem fram fóru á hverjum föstudegi í fyrra hér á Austurvelli en hafa fallið niður vegna faraldursins. Jafnframt má nefna að almenningi er nú sem stendur ekki heimilt að mæta hingað á þingpalla Alþingis. Það verður að finna einhverja útfærslu þannig að þessi mikilvægu réttindi fólks séu tryggð þrátt fyrir tilfallandi heimsfaraldra og aðrar hamfarir. Sú sem hér stendur vinnur nú að þingsályktunartillögu sem hefur samhljóm með góðu þingmáli samflokksmanns míns, Björns Levís Gunnarssonar, sem hann lagði fram á 149. þingi. Þingsályktunartillagan sem ég legg fram er í þeim anda og er svohljóðandi: „Alþingi ályktar að fela forseta Alþingis að tryggja möguleika forsvarsmanna undirskriftasafnana og mótmælenda að koma fyrir Alþingi og lýsa afstöðu og kröfum sínum í ræðu þegar réttur manna til mótmæla er skertur vegna sóttvarna eða af öðrum ástæðum.“ Ég geri mér grein fyrir því að tillagan gæti orðið umdeild, en ef þingheimur getur leyft Piu Kærsgaard að ávarpa Alþingi þá hljótum við að geta leyft almennum borgurum að gera það líka.

Smitum fer fækkandi. Bólusetningar eru farnar af stað í nokkrum löndum og svo eru jólin rétt að koma. Í morgun kynnti Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra tilslakanir í sóttvarnaaðgerðum. Þannig mun samkomubann áfram miðast við tíu manns en verslanir og veitingastaðir fá meira andrými eins og kallað hefur verið eftir. Þá vakti það eflaust fögnuð margra að sundlaugar munu opna á ný og að aukið svigrúm er til æfinga í íþróttum. Þá eru líka sviðslista- og menningarviðburðir leyfðir en þó með nokkrum takmörkunum. Þetta eru varkár skref en þau skipta okkur öll máli. Þau skipta bæði máli svo að fólk fái aukið andrými en einnig er mikilvægt að við göngum ekki of langt, að við stígum ekki of stór skref. Við höfum lært það af reynslunni að það getur skipt gríðarlega miklu máli. Af því að það styttist í jólin og margir höfðu eflaust bundið vonir við að fleiri en tíu mættu koma saman í heimahúsum yfir hátíðarnar þá er lag að hafa hugfast hið góða íslenska orðatiltæki, að það er oft gott að ganga hægt um gleðinnar dyr. Við munum ná í mark í þessu langhlaupi, það skráði sig samt enginn til leiks í því. En við skulum virkja þá von sem við fyllumst með þessum góðu fréttum öllum og nýta hana til að komast síðasta spölinn því að þannig farnast okkur best. Herra forseti. Nú liggur fyrir að ríkisstjórnin ætlar að framlengja gildistíma ferðagjafarinnar og það er gott. Mér fannst þessi hugmynd stjórnarinnar á sínum tíma bæði skynsamleg og frumleg, en hún hefði mátt vera kraftmeiri. Við hefðum viljað sjá stærri skref í þessum efnum núna og ekki bara að fara þá leið að lengja tímabilið sem hægt er að nota þessa gjöf heldur að hækka upphæðina upp í 15.000 kr. kr. Við viljum breikka gildissviðið þannig að hægt sé að nota hana ekki bara á sviði ferða heldur sem menningargjöf. Við viljum að ferðagjöfin geti staðið undir því að flokkast sem fjölskyldugjöf þannig að þessa gjöf fái allir sem eru 12 ára og eldri. Þannig væri um góðan stuðning við fjölskyldur landsins að ræða. Með þessu erum við að horfa á raunverulega innspýtingu, raunverulegt svigrúm fyrir einstaklinga og fjölskyldur til að gera sér dagamun og með þessu verður vitaskuld til raunveruleg innspýting til fyrirtækja og rekstraraðila í þeim greinum sem hafa orðið fyrir þungu höggi, höggi sem er að reynast bæði þyngra og lengra en við sáum fyrir í upphafi faraldurs. Um 25.000 manns eru atvinnulausir eða á hlutaatvinnuleysisbótum. Þessar tölur geta að líkindum orðið enn hærri í lok árs. Ferðaþjónustan, lista- og menningargeirinn hafa orðið fyrir þyngri áföllum en flestar aðrar greinar þannig að ný ferða-, lista- og menningargjöf að þessari upphæð mun hafa jákvæð efnahagsleg áhrif. Það er einhver falleg hugsun og falleg hugmyndafræði í þessari leið til að mæta áfalli að gera þetta núna í aðdraganda jóla. Við viljum að gjöfin gildi fram á haustið 2021. Þannig örvum við þessar greinar og færum fólki tækifæri til að gera sér glaðan dag í lok þessa árs. Þetta mun reynast þýðingarmikið fyrir ferðaþjónustuna og fyrir menningar- og listastarf í landinu.

ætti frekar að detta í hug fólk, fólk, fólk eða börn, börn, börn þannig að þetta snúist um fólkið sjálft, um börnin. Hvernig er þeim veitt sem best þjónusta? Ég held að við getum veitt börnum bestu geðheilsuþjónustuna með því að veita foreldrum meiri áhrif, gefa foreldrunum meira val og hafa ákvarðanavald um lausn vandamála hjá foreldrunum.

Ég held að við þurfum að gefa sjálfstætt starfandi fagfólki meira vægi og opna þannig fyrir nýsköpun og fjarheilbrigðisþjónustu í miklu meira mæli en við höfum gert í dag, opna leiðir fyrir þetta og

frelsi til þess að móta þjónustu sem hentar sem flestum og tekur á þeim áskorunum sem við búum við í dag. Ég held að við gerum það best með því að fjármagn fylgi barni.

Það er alls ekki sjálfsagt að það þurfi að gerast og ekki nauðsynlegt til þess að þingbundið lýðræði skili árangri, en það er samt hægt ef meiri hluti þingmanna sammælist um að taka valdið á þann hátt.

Tökum nýju stjórnarskrána sem dæmi. Hún nýtur stuðnings meiri hluta landsmanna samkvæmt skoðanakönnunum og þjóðaratkvæðagreiðslu. Landsmenn dreifast hins vegar á milli stjórnmálaflokka sem hver um sig hefur mismunandi skoðun á nýju stjórnarskránni.

En hrós eiga þau sem ávinna sér. Nú eru samningaviðræður fyrir þinghlé og í gærkvöldi var þingfundur bara til klukkan átta. Það var ákvörðun forseta í samstarfi við þingflokksformenn. Meiri hlutinn hefði getað beitt sér fyrir lengri þingfundi, eins og gerist oft á þessum tíma, en gerði ekki. Það er óvenjulegt og ber að vekja athygli á því. Það gerir samningaviðræður málefnalegri og betri. Þegar meiri hlutinn tekur sér nefnilega vald þá ber hann einnig ábyrgð á því að farið sé vel með það. Ég tel það vera málefnalega ákvörðun hjá forseta að framlengja ekki fund og fara eftir hefðbundinni dagskrá meðan á samningaviðræðum stendur.

Forseti. Við lifum á tímum þar sem sameiginlegur skilningur er á undanhaldi. Stjórnmálamenn, hvar í löndum sem þeir eru, skirrast ekki við að halda fram sínum sannleika, sínum staðreyndum. Upp og niður, austur og vestur, við erum ekki lengur sammála um hvað það er. Á slíkum tímum er öflugir fjölmiðlar mikilvægari en nokkru sinni

upplýsingagjöf og því að koma á framfæri því sem við þurfum öll að vita. Staða RÚV er, eins og staða annarra fjölmiðla, erfið.

það að tekjur vegna útvarpsgjalds hafa dregist saman, færri greiða útvarpsgjaldið en gert hafa. Þetta eru fjárhæðir sem skipta rekstur Ríkisútvarpsins gríðarlega miklu máli og þar með talið okkur öll.

Virðulegur forseti. Oft er þörf en nú er nauðsyn að rjúfa fátæktargildru þeirra sem verst settir er í okkar ríka samfélagi og hætta að flokka veikt fólk og eldri borga í þriðja eða fjórða flokk samfélagsþegna, jafnvel þurfa að lifa við fötlun á ekki að vera ávísun á fátækt, hvað þá sárafátækt. Að ríkisstjórn eftir ríkisstjórn setji veikt fólk og eldri borgara í fátæktarruslflokk er ömurlegt. Að ná aldrei endum saman, að vera að alltaf að berjast fyrir hverjum einasta matarbita og það jafnvel í röð, í roki og nístingskulda. Ömurlegt. Að vita aldrei hvernig í ósköpunum maður kemst af er mannskemmandi fyrir fólkið og þá sérstaklega börnin þeirra. Það eru jól fram undan og margir glíma þvílíkan kvíða og vanlíðan fyrir það eitt að eiga ekki fyrir salti í grautinn. Að fólk geti ekki gert nokkurn skapaðan hlut fyrir börnin og geta ekki veitt sér nokkurn skapaðan hlut og hvað þá að geta keypt eina einustu jólagjöf og eiga ekki einu sinni fyrir mat á jólaborðið er ömurlegt.

Í dag tökum við á dagskrá mál 361 um 50.000 kr. eingreiðslu, skatta- og skerðingarlaust, fyrir öryrkja. Það er gífurlega góð samstaða hér á þingi um að koma þessu máli sem fyrst í lög þannig að viðkomandi einstaklingar fái það borgað út í síðasta lagi 18. desember. Ég segi: Ef þetta tekst þá er þetta mjög gott fyrsta skref að því að við setjum fólkið í fyrsta sæti.

Um langa hríð hefur Landsnet áformað byggingu Suðurnesjalínu 2. Framkvæmdin er þjóðhagslega mikilvæg og er ætlað að auka afhendingaröryggi og flutningsgetu raforku fyrir Suðurnes

Óviðunandi töf hefur nú þegar orðið á málinu sem hefur velkst í kerfinu árum saman. Það er óásættanlegt að íbúar á Suðurnesjum þurfi að líða fyrir þær miklu ógöngur sem leyfisveiting til þessarar framkvæmdar hefur lent í. Því er nauðsynlegt að grípa í taumana og lögfesta heimild fyrir framkvæmdina án aðkomu sveitarfélaganna, til að eyða óvissu. Virðulegi forseti. Það er von mín að framlagning þessa frumvarps verði til þess að sveitarfélögin geri þetta frumvarp óþarft með því að samþykkja framkvæmdina.

Nú búa um 8 milljarðar manna á jörðinni en þeir voru um helmingi færri þegar ég fæddist fyrir rúmum 40 árum. Jarðarbúar stefna í að verða 10 milljarðar eftir um 30 ár. Samhliða þessari miklu fjölgun jarðarbúa hefur kjötframleiðsla aukist mjög mikið með tilheyrandi samneyti við dýr. Nú er talið að rekja megi kórónuveiruna frá leðurblökum til hreisturdýra og þaðan til manna. SARS-faraldurinn, svínaflensuna, fuglaflensurnar og fleiri faraldra má einnig rekja til náins samneytis manna og dýra. Vegna hrikalegra aðstæðna á svokölluðum matarmörkuðum úti í hinum stóra heimi

kjötframleiðslu. Dýravelferð er nátengd velferð mannsins. Það er mjög ljóst í núverandi ástandi. Hugsum vel um dýr, þá farnast okkur mönnunum vel. Herra forseti. Í dag eru 40 ár síðan lífsbók Johns Lennons var skellt aftur af minnipokamanni vestur í New York sem skaut hann til bana fyrir utan húsnæði og þess er minnst nú í dag. Lennon og félagar hans breyttu heimsmynd hundruð milljóna ungmenna og heimurinn varð ekki samur eftir að þeir komu saman og unnu sín afrek og nota bene, herra

Okkur Íslendingum ber skylda til að varðveita menningu og minningu Lennons vegna þess að eftirlifendur hans völdu Ísland sem einn af þremur stöðum fyrir minningarreiti um John Lennon sem ásamt hér í Reykjavík eru staðsettir í New York og Tókíó. Að því leyti til tengist lífssaga hans Íslandi og við eigum að hafa það í heiðri. Höfum líka í heiðri það sem hann sagði sjálfur, lauslega snarað, herra forseti: Lífið er það sem gerist meðan við erum upptekin við önnur plön.

forseti. Ég rakst á umfjöllun í Stundinni sem bar heitið, með leyfi forseta, „Það má aldrei gefast upp á fólki.“ Þessi fyrirsögn vakti áhuga minn og við í Miðflokknum höfum ítrekað bent á að mikilvægt er að skapa störf til að gera fólki kleift að leggja sitt af mörkum. Þess vegna fór ég að lesa þessa umfjöllun. Við höfum viljað gefa fólki tækifæri til að vera virkir þátttakendur í samfélaginu og þessi umfjöllun var einmitt um það. Með öðrum orðum þá er umfjöllunin m.a. um mikilvægt og gott samstarf á milli hins opinbera og einkageirans hjá VIRK. Leiðin er greið og hún liggur fyrir. Sagt er að stærsti lærdómurinn hafi verið að horfa á styrkleika fólks í stað veikleika. Jafnframt er okkur sagt að skortur á fjármagni sé helsta hindrunin. Ný nálgun í starfsendurhæfingu fyrir ungt fólk með geðsjúkdóma mun skila árangri, samfélagslegum sem og fjárhagslegum, svo ekki sé minnst á hvað þessi nýja nálgun mun skipta marga máli. Ég vil því hvetja alla þá sem láta sig málið varða að sjá til þess að þessi nýja nálgun gagnist sem flestum. Okkur þingmenn greinir stundum á um leiðir að markmiðum en þarna sé ég leið sem gæti gagnast og markmiðið er skýrt og við eigum að stefna þangað.

En næstu dagar munu annars vegar einkennast af því að við þurfum að afgreiða í þinginu mikilvæg mál sem tengjast fjárlagaafgreiðslu, áramótum,

sérstök og sérstaklega til komin vegna þeirra aðstæðna sem uppi eru í atvinnulífinu og efnahagslífinu vegna Covid-faraldursins. Það verður þess vegna mjög áberandi í þinginu að við erum að afgreiða mikilvæg mál sem tengjast fjármálum ríkisins og mikilvægt að þau klárist á góðum tíma. Fleiri mál munum við hins vegar taka fyrir og þingflokksformenn eru að ræða það núna haganlegast sé að koma því við, m.a. út frá því hvaða málum í 1. umr. væri æskilegt að koma til nefnda fyrir jól þannig að umsagnarfrestur geti nýst yfir jól og áramót. stór mál, sem eru á dagskrá m.a. síðar í dag, sem gagn er að að komist til umsagnar þannig að sá tími sem líður þangað til þingið kemur aftur saman upp úr miðjum janúar nýtist sem best. Samræður þingflokksformanna hafa að sjálfsögðu falið í sér töluverða togstreitu en ég leyfi mér að segja að ástæða er til að vera bjartsýnn á að

þar sem yfir 54% leyfishafa veiðanna hefðu skrifað undir að þeir væru hlynntir því að grásleppuveiðar færu undir aflamark, eða yrðu kvótasettar.

64 umsagnir hafa borist um málið inn á samráðsgátt og þar sýnist sitt hverjum en meiri hluti þar hefur verið með því að

Mér finnst undarlegt að ríkisstjórn hinnar breiðu skírskotunar geti ekki komið sér saman um að svona mál fái afgreiðslu og komi til umræðu í þinginu.

Virðulegi forseti. Nú á haustmánuðum var staðfest riðuveiki á nokkrum sauðfjárbúum í Skagafirði. Við finnum öll til með þeim bændum sem lenda í áföllum sem þessum, áfallið er bæði tilfinningalegt og fjárhagslegt. Skera þarf niður allt fé þar sem riða hefur komið upp og má því segja að fótunum sé kippt undan ævistarfi þeirra bænda sem lenda í þessum hremmingum. Tilfinningalegt tjón bænda verður seint bætt en ríkið þarf að stíga inn í og reyna að koma til móts við þá bændur sem hafa misst allt sitt fé vegna riðu. Áætlað er að heildarbætur vegna þessa tjóns muni nema um 200 millj. kr. Þegar þessi alvarlega staða kom upp í Skagafirði innti ég landbúnaðarráðherra eftir svörum um hvort búið væri að móta stefnu varðandi rannsóknir á fyrirbyggjandi ráðstöfunum vegna riðuveiki í sauðfé hér á landi.

sem eru til skoðunar og sérstaklega verði tekið til skoðunar hvort til staðar séu aðrar aðgerðir sem feli í sér minna inngrip, röskun og kostnað en þær aðgerðir sem gripið hefur verið til undanfarna áratugi þegar riðuveiki hefur greinst í fé. Síðan þarf að styrkja og lengja eftirlit með urðunarstöðum. Í ljós hefur komið að þessi fjandi getur legið í laumi í marga áratugi. Virðulegi forseti. Sú staða þarna kom upp kallar á skoðun á því hvort nauðsynlegt sé að tryggja að fyrir hendi séu innviðir sem gera þar til bærum yfirvöldum kleift að fara eftir reglum við eyðingu á úrgangi sem þessum. Nauðsynlegt er að hafa viðbragðsáætlanir á hreinu vegna alvarlegra búfjársjúkdóma. Við vitum aldrei hvar eða hvenær þeir banka upp á.

Virðulegi forseti. Ég flyt hér nefndarálit um frumvarp til laga um breytingar á lögum um félagslega aðstoð og lögum um almannatryggingar, eða um framfærsluuppbót og eingreiðslu.

Fjárhæðir tekjuviðmiða vegna greiðslu sérstakrar uppbótar á lífeyri vegna framfærslu eru uppfærðar að viðbættri 3,6% hækkun sem gert er ráð fyrir í frumvarpi til fjárlaga ársins 2021.

Með frumvarpinu er lögð til sérstök skattfrjáls eingreiðsla til þeirra örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega sem hafa á árinu 2020 átt rétt á greiðslu örorkulífeyris eða endurhæfingarlífeyris. Eingreiðslan skal vera 50.000 kr. til þeirra sem hafa fengið greiddar bætur alla mánuði ársins og hlutfallsleg til þeirra sem fengið hafa greiddar bætur hluta árs. Nefndin leggur áherslu á að sérstök eingreiðsla verði greidd út tímanlega fyrir jól.

undir álitið skrifa Helga Vala Helgadóttir, Halla Signý Kristjánsdóttir, Ásmundur Friðriksson, Anna Kolbrún Árnadóttir, Guðmundur Ingi Kristinsson, Lilja Rafney Magnúsdóttir, Ólafur Þór Gunnarsson, Sara Elísa Þórðardóttir og Vilhjálmur Árnason.

þar er framfærsluuppbót og svo er sérstök eingreiðsla sem við erum dálítið ánægð með að hafa náð að vinna hratt og vel. Það er einhugur innan nefndar eins og fram hefur komið

að fólk fái þá fjármuni sem hér um ræðir í tíma og geti sem best notið jólanna.

greiðslurnar í hópi öryrkja, og þetta er mjög þarft og gott mál. Er kerfið þá fullkomið? Nei, svo sannarlega ekki. Við þurfum að halda áfram að stíga þessi skref en þetta skref er mikilvægt og nær áreiðanlega að

forseti. Ég vil taka undir þau orð sem hafa fallið hér á undan hjá hv. þingmönnum. Þetta mál hefur, eins og fram hefur komið, verið afgreitt í góðri sátt og friði innan hv. velferðarnefndar og það er jákvætt skref fram á við. Það er alltaf ánægjulegt þegar ríkir þverpólitísk sátt um eins mikilvægt málefni og að taka skref í átt að því að koma fólki úr fátæktargildru

um tiltekna leyfilega notkun á tilteknum verkum og öðru efni sem er verndað af höfundarétti og skyldum réttindum í þágu blindra, sjónskertra eða þeirra sem glíma við aðra prentleturshömlun og um breytingu á tilskipun 2001/29/EB

Bryndís Haraldsdóttir, Gunnar Bragi Sveinsson, Logi Einarsson, Njáll Trausti Friðbertsson, Rósa Björk Brynjólfsdóttir og Silja Dögg